Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Indije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, hitni postupka, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 669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 Predstavnik Vlade misli da nema potrebe obrazlagati zakon. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi na redu je, u ime Kluba zastupnika HDSSB-a, kolega Boro Grubišić. Nije prisutan. Klub gubi pravo rasprave po ovoj točci. I u ime Kluba zastupnika HDZ-a, kolega Ivan Šuker. Hrvatska potpisuje ovakve ugovore jer oni naprosto otvaraju prostora za gospodarsku suradnju i bilo je na odboru pitanja koliko Hrvatska očekuje da će biti takvih slučajeva što se tiče Indije, mislim da je to u ovom trenutku nebitno nego da je daleko bitnije da ovaj ugovor imamo kao nešto što sutra ne bi trebala biti kočnica za određene projekte u RH. Međutim ja bih htio ovdje otvoriti jedno pitanje o kojem smo govorili već nekoliko puta u ovom Visokom domu, a vezuje se isto ovog zakona koji mi nažalost nemamo potpisan sa SAD-om i sa prekooceanskim zemljama, a on direktno tangira umirovljenike. I sigurno da Hrvatska ovaj ugovor o dvostrukom oporezivanju sa SAD-om neće imati još određeno vrijeme potpisan iz jednostavnog razloga dok oni ne naprave, dok njihov … Ministarstvo financija ne napravi procjenu da je njima interes to napraviti

Mi u prekomorskim zemljama imamo jako puno Hrvata koji se žele vratiti u Hrvatsku, žele pod stare dane doći u Hrvatsku i oni zbog oporezivanja mirovine, svega, zbog neriješenog problema zdravstvenog osiguranja nažalost imaju kočnicu da dođu u RH. I ako već to ne možemo riješiti kroz Zakon o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja onda bi ipak trebalo kroz Zakon o porezu na dohodak tretirati drugačije te mirovine, niti će se Hrvatska fiskalno toliko pomoći od tih novaca, a mislim da su ti ljudi većina njih je otišla jedan dio iz političkih razloga, najveći dio njih je otišao iz ekonomskih razloga. Otišao je kao što to naš narod kaže trbuhom za krugom i danas kada se žele vratiti njima je smiješno smiješno doći plaćati porez u Americi i plaćati porez u Hrvatskoj. I zato apeliram gospodine ministre na Vladu RH da tu odredbu što se tiče oporezivanja inozemnih mirovina drugačije porezno tretiramo jer i u Australiji i u Americi ima veliki broj ljudi koji bi ako ništa drugo došli na 6, 7 mjeseci u Hrvatsku i na takav način bi vjerojatno i njihova djeca druga i treća generacija koji već slabo i govore hrvatski, koji su u biznisu itekako uspjeli u Americi, u Australiji u Južnoj Americi. Možda bi i oni bili sutra nekakvi potencijalni investitori ljudi koji bi možda svoje znanje uložili u Hrvatskoj, možda bi ovo bio jedan stimulans da dođu u Hrvatsku. ovako kada im roditelji ostaju u Americi onda i onaj mali stimulans koji bi ih eventualno vratio u Hrvatsku ne postoji. Dakle, klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona jer na kraju krajeva u interesu nam je svima da Hrvatska ima potpisane ovakve ugovore sa svim zemljama. ali u ime kluba sam iskoristio priliku da otvorim jedno pitanje kažem o kojem smo govorili nekoliko puta u ovom Visokom domu. Zovu nas naši ljudi iseljenici iz cijelog svijeta koji bi željeli pod stare dane doći u Hrvatsku međutim nažalost, njihove mirovine nisu male i oni bi u Hrvatskoj na te svoje mirovine plaćali poprilično visoku stopu i to onu najvećim dijelom onu od 40%.

Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.